frá dómsmálaráðherra við fyrirspurn á þskj. 276, um vistun fanga á Akureyri, frá Önnu Kolbrúnu Árnadóttur; og frá félags- og barnamálaráðherra við fyrirspurn á þskj. 320, um upplýsingafulltrúa og samskiptastjóra, frá Þorsteini Sæmundssyni.

frá hefðbundnum pólitískum átakalínum frekar en hagsmunum íbúa. Ég spyr hæstv. ráðherra út í orð samráðherra hennar, formanns Framsóknarflokksins, vegna kröfu Reykjavíkurborgar um tekjujöfnunarframlag, jöfnunarframlag vegna reksturs grunnskóla og framlag vegna nýbúafræðslu, kröfu sem formaður Framsóknarflokksins kallaði fráleita og óskiljanlega aðför Reykjavíkurborgar að öðrum sveitarfélögum, aðför að landsbyggðinni.

Ég spyr hæstv. ráðherra um þetta mál. Þeir fjármunir sem þarna eru undir snúast að stórum hluta um grunnskólamenntun í Reykjavík og menntamálaráðherra er jú þingmaður Reykvíkinga. Þetta snýst um rekstur grunnskólanna og stuðning við nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál. Er að mati hæstv. ráðherra réttlætanlegt að stilla þessu máli upp sem baráttu landsbyggðar og höfuðborgarinnar? Við höfum sameiginlega hagsmuni af því að hér þrífist öflug byggð á landinu og sterk höfuðborg sem getur sinnt þessum skyldum sínum. Og við höfum líka hagsmuni af því að framkvæmd laga fari ekki eftir hentistefnu stjórnmálamanna hverju sinni. Mig langar til að fá fram afstöðu hæstv. ráðherra og þingmanns Reykvíkinga til þessara mála yfir höfuð.

Hvað kröfu Reykjavíkurborgar og jöfnunarsjóðinn varðar þá er það skiljanlegt og það eru allir að reyna að gera hvað þeir geta til að tryggja sinn rekstrargrunn.

Við höfum unnið mjög mikið með Sambandi íslenskra sveitarfélaga í þessum kórónuveirufaraldri. Við höfum unnið að reglum um skólahald, það hefur verið gríðarlega mikið samráð við alla fræðslustjórana. Við höfum einnig unnið að heildarstefnu um menntamál, menntastefnu til ársins 2030. Við höfum einnig unnið að hvítbók um málefni barna með annað móðurmál en íslensku og þær aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur verið að fara í tengjast auðvitað sveitarfélögunum líka. Við skulum hafa það alveg á hreinu.

Herra forseti. Mér þykir mjög miður að heyra að hæstv. ráðherra treysti sér ekki til að taka afstöðu til þessa máls vegna þess að þetta er einfalt. Er ríkisstjórnin

ágóða og ávinnings af því. Við erum algerlega að ná utan um framhaldsskólana okkar með því að bæta í. Menntakerfið er að taka á móti 3.500 nýjum nemendum

Það sem hefur verið að gerast er að ríkisstjórnin hefur aukið skuldir sínar en hún er að fara úr 20% af landsframleiðslu í yfir 60%.

Margir þeirra hafa verið keyptir af auðmönnum sem nota þá til að hafa áhrif á umræðuna og standa í pólitískum áróðri sem styður við hagsmuni auðugra eigenda þeirra. Þeir hafa keypt þessa miðla,

Hver einasta króna sem við setjum í stuðning við okkar fátækustu bræður og systur skilar samfélaginu margföldun ábata. Telur ráðherra það virkilega verjandi að forgangsraða fjármunum ríkisins á þann hátt að styrkja einkarekna fjölmiðla fremur en að styrkja matarúthlutanir? Ég ætla að biðja hæstv. ráðherra að vera ekki að þylja upp hinar ýmsu aðgerðir ríkisstjórnarinnar á kjörtímabilinu í svari sínu, enda er augljóst að þær dugðu ekki til og að þörf er á frekari stuðningi við fátækt fólk og það strax.

Ég þakka hv. þm. Guðmundi Inga Kristinssyni fyrirspurnina. Ég get þó ekki gert honum það til geðs að svara eingöngu því sem hann vill að ég svari. Ég hlýt að fara yfir það sem við höfum verið að gera fyrir þessa hópa.

sem við vitum að stendur höllum fæti. Ég vil nefna desemberuppbót fyrir atvinnuleitendur sem félags- og barnamálaráðherra hefur kynnt. Ég vil líka nefna þá staðreynd að þessi ríkisstjórn hefur hækkað atvinnuleysisbætur á þessu kjörtímabili, fyrst árið 2018 og munu þær síðan hækka aftur nú um áramót. Þær munu þá hafa hækkað um ríflega 30% á þessu kjörtímabili á meðan fjárhagsaðstoð sveitarfélaga hefur því miður ekki hækkað með sama hætti, sem er auðvitað áhyggjuefni.

ekki frekar en jafnrétti kynjanna. Stór hluti af lýðræðinu er að þetta fjórða vald, fjölmiðlarnir, sé virkt og standi undir hlutverki

það afar ánægjulegt.

að það vantar pening til að reka þessa stofnun. Undanfarin ár hefur álfasalan svokallaða, afrakstur hennar, verið notuð til þess að reka þetta félag eins og það er rekið í dag þó að biðlistarnir hafi ekkert styst við það, þetta er bara svona til þess að geta rekið þetta á þeim grunni sem gert er í dag. En nú hefur álfasalan ekki verið í gangi vegna Covid og þá var gripið til þessa ráðs sem var afar ánægjulegt.

fyrirspurnina og get glatt hann með því að ég hef nú þegar hitt nýja forystu SÁÁ og átt með þeim einkar ánægjulegan fund ásamt yfirlækni og fleiri starfsmönnum. Við höfum verið í nánu og vaxandi samstarfi, ekki síst vegna þess

Vaxandi framboð á göngudeildarþjónustu hefur verið mér mjög mikið áhugaefni og ég hef lagt áherslu á það. Ég skoðaði einmitt fyrr á þessu ári mjög hraða og myndarlega uppbyggingu göngudeildarþjónustu SÁÁ við Efstaleiti

Mér er kunnugt að fjárlaganefnd hefur verið að skoða viðbætur, bæði núna við 2. umr. fjárlaga og ekki síður varðandi fjárauka. Þannig að ég tel að það sé sameiginlegur skilningur okkar sem erum hér í þingsal

er nauðsynleg til að ná árangri. Það er rétt hjá ráðherra að þetta hefur þróast mikið og göngudeildin hefur sýnt árangur sinn. Það var líka gleðilegt að sjá í sumar að í sumar að sálfræðimeðferð fyrir börn frá heimilum þar sem alkóhólismi er ríkjandi gagnast þeim mikið og er mjög ríkt og gott

er sammála því og fagna því sérstaklega hversu mikið áherslan hefur aukist á göngudeildarstarfsemi til að koma til móts við fjölbreyttari hópa en jafnframt þessa fjölskyldumiðuðu nálgun sem endurspeglast í aukinni sálfræðiþjónustu fyrir börn og fyrir fjölskyldur. Hér er um að ræða stöðu sem snýst ekki bara um þann einan eða þá eina sem í henni hafa lent heldur ekki síður allt umhverfið og fjölskylduna. Oftar en ekki er rétt líka, með hjálp sérfræðinga og sálfræðinga, að fara í saumana á áfallasögu viðkomandi til að ná skarpri sýn á vandann og mögulegar lausnir.

stutt er rökum að á Íslandi sé losun gróðurhúsalofttegunda með því mesta í heiminum. Við tölum samt um það eins og við séum í nokkuð góðum málum. Ný loftslagsáætlun þykir metnaðarfull en veldur vonbrigðum. Svört skýrsla,

Þessar ástæður, engar kerfisbreytingar og óraunhæfar spár um mikinn samdrátt að óbreyttu séu skýrar vísbendingar um að við munum engan veginn ná markmiðum Parísarsáttmálans fyrir árið 2030, hvað þá meira. Ef eitthvað sé færumst við fjær þeim markmiðum. Hér á landi skorti heildstæða pólitíska sýn um loftslagsvænt samfélag og þingið sé raunar talsvert fjarri umræðunni. hún svo brýn og tímabær, tillaga Samfylkingarinnar, sem við birtum í tíu liðum, um græna atvinnubyltingu þar sem gengið er út frá því að á öllum stigum, t.d. í samgöngum, menntun, fjárfestingu og landnýtingu, sé þetta meginþráður alla leið. Lítil merki sjást um þetta í áætlunum ríkisstjórnarinnar. Ég spyr ráðherra: Er ríkisstjórnin ósamstiga í þessum mikilvæga málaflokki? Er þetta ekki

Þessu er ég algjörlega ósammála. Vissulega hefur verið gerð úttekt á stjórnsýslu í loftslagsmálum sem sá sem hér stendur bað nú reyndar um að yrði gerð og er það vel. Við höfum ekki eingöngu ráðist í að stórbæta þá innviði sem þegar eru til staðar í loftslagsmálum, m.a. með því að auka fjármagn til stofnana okkar til að takast á við þau verkefni sem þau eiga að sinna í loftslagsmálum, hvort sem það er í rannsóknum, í bókhaldi eða á öðrum sviðum. Við höfum stóreflt mannafla í ráðuneytinu til að takast á við loftslagsmál. Við höfum sett á fót nýja skrifstofu sem snýr sérstaklega að loftslagsmálum í ráðuneytinu og aðra skrifstofu sem ætlað er að samþætta alþjóðamál og brýn umhverfismál líkt og loftslagsmálin. Síðan talar hv. þingmaður um óraunhæfar spár í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Þær eru ekki óraunhæfari en svo að helstu sérfræðingar landsins í loftslagsmálum eru þau sem hafa sett þessar spár fram með okkur og unnið þær með okkur.

hjá þessari ríkisstjórn. Hún er að ná kolefnishlutleysi árið 2040 og hún er að standast Parísarsamkomulagið eins og áætlanir okkar gera ráð fyrir að verði.

Er það ekki gott skref til að skapa hvata til að draga úr neyslu? Hvaða plön hefur ráðherra um það? Einn afmarkaður þáttur þessa sama efnis er flokkun úrgangs og meðhöndlun á landsvísu við erum grátlega skammt komin í hringrásarferlinu, enn föst í þessari línulegu hugsun: Kaupa, nota, kasta. Hvað er að gerast í því, virðulegur ráðherra? Sveitarfélög úti um land eru mörg í basli, ýmist með urðun eða brennslu. Er enn ekki til heildstætt yfirlit um það hvernig sveitarfélög ganga fram að þessu leyti?

varðandi loftslagsbókhaldið fyrir síðastliðið ár erum við nú í fyrsta skipti í mörg ár að ná árangri. Við erum að draga úr losun þegar kemur að útblæstri í vegasamgöngum um 2%. Það er árangur. Við erum að draga um 10% úr losun þegar kemur að úrgangi. Það er líka árangur. Við erum farin að sjá hjólin snúast vegna aðgerða þessarar ríkisstjórnar. Hvort sem þingmönnum líkar það betur eða verr og sama hvar þeir standa í pólitík þá eru þetta staðreyndir.

forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta og get ekki annað en verið jákvæð fyrir þessum breytingum. Ég hef átt í samskiptum við

Það er auðvitað mjög eðlilegt að unglingarnir okkar standi jafnfætis jafnöldrum sínum í löndunum í kringum okkur. Vopnalögin eiga að sjálfsögðu ekki að koma í veg fyrir íþróttaæfingar

En það þyrfti auðvitað líka að samræma þetta við leyfi til skotvopnaíþrótta og kannski skoða það sérstaklega og hvort ekki sé hægt að hafa þessar undanþágur fyrir keppni og æfingar samræmdar.

Það var kannski þannig ákvæði sem var sett inn í lögin þá einmitt til að koma til móts við sérstakar aðstæður eins og þessar. Bogfimi er greinilega íþrótt sem er að vaxa og dafna á Íslandi og við viljum auðvitað styðja við hana. Þetta er því eitthvað sem ég fer að skoða og mun bara fagna frumvarpi og breytingum á þessu og hlakka til að skoða það með hv. þingmanni.

En svo skall á okkur heimsfaraldur og allt álagið sem honum fylgir á heilbrigðiskerfið. Það skipti miklu máli að samfella verði í skipulagðri leit að legháls- og brjóstakrabbameini hjá konum og að konur geti með vissu treyst á að skimun verði með öruggum hætti áfram. Því miður hefur raunin verið sú að konur hafa ekki verið eins duglegar að sækja þessa þjónustu síðustu ár, en með góðum undirbúningi og tryggri þjónustu væri hægt að auka það á ný. Því er ég komin aftur í óundirbúnar fyrirspurnir með áhyggjur mínar af stöðu þessara mála.

Hefur tekist að þjálfa upp ljósmæður og þá aðila sem sjá eiga um skimun fyrir leghálskrabbameini, eins og til stóð, á heilsugæslum um landið? Samhæfingarstöð krabbameinsskimana skal hafa yfirumsjón með hópleit að krabbameinum á Íslandi. Hvar stendur sá undirbúningur fyrir þeirri miðstöð og hefur hún verið mönnuð? Stendur til að nýta þá þekkingu sem byggst hefur upp hjá Krabbameinsfélaginu með því að starfsmenn sem unnið hafa þar að þessum málum verði ráðnir á heilsugæsluna um landið?

með sama hætti og ljósmæður og hjúkrunarfræðingar hafa gert á heilsugæslustöðvum á landsbyggðinni frá árinu 2015. Þjálfun ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga er nú þegar hafin og er gert ráð fyrir að henni ljúki í janúar eða febrúar.

Reynsla þeirra og þekking mun því halda áfram að nýtast í þessu breytta skipulagi krabbameinsskimana. Undirbúningurinn að Samhæfingarstöð krabbameinsskimanna gengur vel og verkefnastjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að vinna í uppsetningu á bókunarkerfinu sem Samhæfingarstöðin mun hafa umsjón með. Hjá Samhæfingarstöðinni munu starfa í kringum sjö starfsmenn, en þó í mismunandi starfshlutföllum. Þessi hópur samanstendur af ýmsum sérfræðingum, svo sem læknum, hjúkrunarfræðingum, talnasérfræðingum og riturum. Eins og fram kom áðan eru ekki miklar breytingar á heilsugæslum úti á landi og framkvæmdin þar mun verða með sama sniði og áður,

Þátttaka í skipulegri skimun fyrir krabbamein í leghálsi er meginforsenda þess að ná tilætluðum markmiðum um að lækka nýgengi og dánartíðni. Til að ná fram þessum markmiðum þarf m.a. að tryggja öryggi og gæði rannsókna.

Húsnæðið á Eiríksgötunni var afhent Landspítala í síðustu viku og er áætlað að það verði tilbúið í byrjun apríl. Eins og áður segir hefur Landspítali boðið starfsfólki Krabbameinsfélagsins áframhaldandi vinnu hjá spítalanum eftir áramót.

Herra forseti. Fjárlög ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2019 einkenndust af mikilli útgjaldaaukningu og skorti á ráðdeild þrátt fyrir skýr merki um samdrátt í hagkerfinu. Aukning í ríkisútgjöldum fyrir árið 2019 var innstæðulaus. Uppgjörið í ríkisreikningi sýnir 67,4 milljarða kr. verri afkomu en miðað við fjárlög 2019. Tekjur voru ofmetnar í fjárlögum um 63,5 milljarða kr. Svo gríðarlegt ofmat á tekjum sýnir að áætlanagerð ríkisfjármála af hálfu ríkisstjórnarinnar var afleit. Ríkisreikningur fyrir árið 2019 ber þess glöggt merki að ríkisstjórnin kaus að horfa fram hjá skýrum merkjum um að hagkerfið væri í örum samdrætti. Í þessum aðstæðum bar ríkisstjórninni að sýna varfærni í ríkisfjármálum. Það gerði hún ekki. Miðflokkurinn greiðir ekki atkvæði.

að sveitarfélögin í landinu fái sérstakan 2 milljarða kr. stuðning vegna álags á félagsþjónustu sína.

vanda sveitarfélaganna, sem er ótvíræður um þessar mundir. Það liggur fyrir og er, held ég, flestöllum ljóst að álag á félagsþjónustu sveitarfélaganna hefur þegar aukist verulega. Það mun enn aukast verulega á næstu mánuðum og misserum. Þessi tillaga fjallar um það að bæta inn í þennan bandorm sem við erum að fjalla um hér ákvæði til bráðabirgða sem yrði svohljóðandi: „Ríkissjóður skal styðja sveitarfélög vegna aukins kostnaðar við félagsaðstoð á árinu 2021. Heildarframlög skulu vera 2.000.000.000 kr. og skiptast hlutfallslega milli sveitarfélaga í samræmi við útlagðan kostnað þeirra við að veita íbúum þjónustu og aðstoð samkvæmt lögum þessum. Ráðherra skal með reglugerð setja nánari reglur um framkvæmd úthlutunar.“ Þetta er gríðarlega mikilvægt mál og mun hjálpa sveitarfélögunum að takast á við þennan vanda, leysir auðvitað ekki allt vandamálið en mun vissulega hjálpa þeim til þess. Tillagan er þannig úr garði gerð að fjárhæðin mun skiptast á milli sveitarfélaganna í samræmi við útlagðan kostnað

Herra forseti. Í þessu frumvarpi er sumt ágætt, annað miður ágætt. En við í Miðflokknum getum ekki annað en setið hjá í þessu máli þar sem kostirnir eru ekki nægilegir. Það er þá sérstaklega hækkun á kolefnisgjaldinu sem við höfum ekki í hyggju að styðja. Þetta er skattur sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur gefið falleinkunn, skattur sem bitnar á efnalitlu fólki og hefur neikvæð áhrif á kjör þess og neyslu. Hagfræðistofnun hefur tínt fleira til sem miður fer við þessa skattlagningu,